Ivan (HDZ)** Prelazimo na 4. točku dnevnog reda a to je - Godišnje izvješće za 2007. Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Podnositelj izvješća je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Ovo je izvješće podnijeto sukladno odredbi članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila mišljenje. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ante Samodol, predsjednik uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Izvolite.